Уважаеми колеги, добро утро! Виждам, че залата е пълна в потенциалния последен ден на това Народно събрание. Моля за регистрация.

Моля за регистрация. Имаме регистрирани 132 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за пренареждане на Програмата от последния ден на дейността на Четиридесет и седмото народно събрание. Предлагам в днешния пленарен ден първа точка да бъде продължението от вчера на Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията с вносители Костадин Костадинов и група народни представители; Владислав Панев и група народни представители; Снежанка Траянска и група народни представители. Точка втора да бъде Законопроектът за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на Европейския съюз между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка. Точка трета да бъде Законопроектът за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и подкрепа между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Точка четвърта да бъде Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон. Точка пета да бъде Законът за здравето, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители. Точка шеста да бъде Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители. Точка седма да бъде Първо гласуване на законопроекти за допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители; Настимир Ананиев и група народни представители. Точка осма да бъде законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Освен това предлагам да се отмени провеждането на парламентарния контрол в днешния пленарен ден и последния един час от работата на Народното събрание да бъде посветен на заключителни обръщения

Колеги, следва да подложа на гласуване отделно няколкото направени от госпожа Атанасова предложения. Първо, ще подложа на гласуване

госпожа Атанасова. Гласували 217 народни представители: за 204, против 5, въздържали се 8. С това предложението е прието. Сега подлагам на гласуване направеното процедурно предложение последния един час от днешното пленарно заседание

излъчено по БНР. Гласували 216 народни представители: за 194, против 8, въздържали се 14. С това предложението е прието. Сега подлагам на гласуване направеното процедурно предложение в днешния ден да не се провежда парламентарен контрол.

труда, социалната и демографската политика и Комисията по транспорт и съобщения. 2. На 28 юли 2022 г. в Народното събрание от Икономическия и социален съвет е постъпило становище на тема: „Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в Европейския съюз,

гражданското общество и Комисията по труда, социалната и демографската политика. С резолюция на председателя на Народното събрание становището е предоставено на Комисията по икономическа политика и иновации, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по електронно управление и информационни технологии. Колеги, продължаваме с точка първа от днешния дневен

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Изказването ми ще бъде кратко, с оглед търсената днес експедитивност в работата на последния пленарен ден. Изказването ми е по отношение на внесения от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ Законопроект за промени в Закона за устройство на територията. Както посочихме и в становището си, с него целим да изпълним разпоредбите на чл. 33 от Директива (ЕС) 2019/944 и правим две и правим две промени в Закона за устройство на територията, които да позволят собствениците на паркоместа в общи гаражи на жилищни сгради да могат да си поставят при по-лесен административен ред частни точки за зареждане на електромобили. За тази цел правим две промени в Закона. Първата е, че елиминираме необходимостта от единодушно съгласие на всички живущи, на всички съсобственици, което знаете, че това е една изключително невъзможна за постигане хипотеза в повече от 90% от случаите. Това нещо ние го елиминираме, като посочваме, че това ще става, без да е необходимо съгласие от останалите собственици. Тъй като в момента сме първо гласуване – по духа на Законопроекта, ако го приемем на първо гласуване, склонни сме да направим веднага и редакционна поправка, с която вместо да не е необходимо съгласие от останалите съсобственици, все пак да направим да е необходимо съгласие от две трети от останалите съсобственици. Считам, че това е едно компромисно решение, с което хем общото събрание на съсобствениците да разреши поставянето на такава частна зарядна точка за зареждане на електромобили, така и да даде все пак практическо приложение на тази разпоредба на чл. 183, ал. 5 от Закона за устройство на територията. Втората промяна, която правим със Законопроекта, е да посочим, че за изграждането на такава зарядна точка, която представлява едно малко табло и кабели, вече няма да е необходимо разрешение за строеж с промени в чл. 144, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията. Така че призивът ми към Вас е да го подкрепим на първо гласуване, след което ще направя и процедурно предложение съответно да го разгледаме веднага и на второ гласуване със съответната промяна в § 1, която да отрази желание за вземане на съгласие от мнозинството от общото събрание на етажната собственост с две трети, след това да го приемем и на второ гласуване. Считаме, че с този законопроект ще направим възможно по-голямото приложение на електромобилите в България, тъй като ще улесним значително административния ред – ще го скъсим, ще го направим по-евтин за всички собственици на паркоместа в общи общи гаражи в жилищни кооперации, да могат да си поставят съответните точки за зареждане. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Петров. Има ли реплики? Не виждам. Господин Георгиев, заповядайте за изказване.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

предстои пренареждане на световния ред и в което, за съжаление, това се отразява върху опазването на околната среда. За още по-голямо съжаление, живеем във време, в което някои народни представители, използвайки дори елемента на суматоха, пишат и предлагат закони без реални аргументи, което при всички положения ощетява хората. Като човек, посветил над 30 години от своя съзнателен живот на опазването на околната среда, и считайки, че в центъра на природата трябва да бъде поставен човекът и след това животинските твари, аз съм убеден, че промените в Закона за устройство на територията ще позволят на заинтересовани лица да обжалват решение за строежи и такива за ползване, като дават възможност за употреби. В тази връзка като народен представител от парламентарната група на коалиция „БСП за България“ и като представител на „Екогласност“ изразявам категоричната си позиция против приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, внесен от господин Александър Дунчев. Смятам, че предложените изменения и допълнения ще доведат до ограничение на инвестиционните намерения заради неопределено проточване на съдебните процедури при обжалване на тези намерения. Този законопроект въвежда специфични норми от Закона за опазването на околната среда, които са характерни единствено за екологичното законодателство. По същество с приемането на предложенията всеки български гражданин може да бъде легитимиран като заинтересована общност, без да има правен интерес от обжалване на издадени разрешителни за строеж и въвеждане в експлоатация на обекти по списъка на Приложение № 1 и Приложение № 2 към чл. 99 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда. Ето го списъка – единият е с 25 позиции, който може, да го изчете за половин час, а другият е с още 11 позиции. Казано по друг начин, всеки, на който му харесва, оттук нататък с приемането на тези предложения може да обжалва и да изпълнява – защо не, и чужди поръчки.

Погрешна е практиката с материалния закон да се приемат специални процесуални норми, както е в § 3, чл. 215, и се прилагат с изменението на ал. 7. В заключение с предложените изменения в Закона за устройство на територията се счита, че се нарушава при всички положения обществения интерес, създават се непреодолими трудности и за гражданите, и за икономиката. Затова аз се обръщам към Вас и предлагам да не се приемат тези предложения, предложени от господин Александър Дунчев. Що се отнася до предложението на господин Панев, считам, че в условията на сериозна енергийна криза е актуално да се приеме това предложение. Към колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, с цялото уважение към тях – явно не са наясно какъв хаос ще настъпи с въвеждането на техните предложения. Не знам дали си дават сметка, че с утвърждаването на такива точки за зареждане на електромобили ще се създава хаос и пренатоварване на електропреносната мрежа в една жилищна кооперация. Фактът, че са поставени непреодолими условия, тоест желания на някои хора да въведат такива инсталации, означава, че експертите са преценили възможностите за нарушения на електрическата система в една жилищна кооперация. И лично, ако ме питате мен, защото твърдя, че добре съм запознат заради проблемите на потребителите до какъв хаос може да се стигне, считам, че не е редно да се подкрепи този законопроект. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Георгиев. Има ли реплики? Не виждам. За изказване? Не виждам. За изказване? Не виждам. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Изчаквам малко само за да се върнат колегите, които може би не очакваха толкова бързо да приключим с дискусията.

Подлагам на гласуване един по един законопроектите, а ако трябва, ще направим прегласуване, ако някой не е успял да гласува.

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, внесен от Костадин Костадинов и група народи представители. Гласували 187 народни

аз не вярвам един-два гласа да решат изхода. Моля, прегласуване. Гласували 186 народни представители: за 27, против 96, въздържали се 63. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 47 254 01 77, внесен от Владислав Панев и група народни представители. Сега ще получите

Сега ще получите и актуалната програма, че много промени станаха в нея. Гласували 184 народни представители: за 128, против 51, въздържали се 5. Предложението е прието. Моля, прегласуване. Колеги, мисля, че няма нужда да си причиняваме това при такива разлики в гласуването, но моля, прегласуване.